ne mogu točno reći. Prelazimo kao što je i najavljeno na - Izvješće o radu Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi nabave 39 vojnih kamiona od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u prosincu 2004. godine Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica u vezi nabave 39 vojnih kamiona od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u prosincu 2004. godine podnijelo je izvješće na temelju članka 12. Zakona o istražnim povjerenstvima. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Nenad Stazić, predsjednik povjerenstva. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Ovo izvješće uvodno ćemo obrazložiti ja kao predsjednik povjerenstva i potpredsjednik povjerenstva, svaki u trajanju od po 15 minuta. Pa molim da se tako onda i mjeri vrijeme. Poštovani kolege, dobili ste tri materijala uz ovo izvješće. Samo izvješće, zatim iskaze svjedoka i tabele u koloru koje su na klupe podijeljene prošli tjedan, a u kojima se uspoređuju ponude koje su dane u ovom natječaju. Ove tabele inače nalaze se u samom izvješću na kraju. Međutim, tamo su otisnute u crno bijeloj tehnici, pa se iz njih ne vidi ništa. Zbog toga sam zamolio tajništvo, a tajništvo je tome udovoljilo da ih tiska i u koloru. I one su vam dostupne u materijalima. Vrlo su korisne, jer se iz njih može vidjeti vrlo plastično kako su izgledale ponude pojedinih ponuditelja, koliko su iznosile i koliko je ukupno na koncu plaćeno, a koliko je moglo biti plaćeno da su se koristile ponude pojedinih pojedinih ponuditelja. Izvješće o radu Istražnog povjerenstva, to je ovaj manji materijal, također bi se mogao podijeliti u dva dijela. U dio koji potpisuje većina članova povjerenstva, znači članovi iz reda parlamentarne većine i na izdvojeno mišljenje koje su na tako dane zaključke dali članovi povjerenstva iz parlamentarne manjine. Najprije razmotrimo prvi dio. U prvom dijelu imate uvod, pa imate odluku o osnivanju povjerenstva i onda popis dokumenata koje je povjerenstvo dobilo na zahtjev od nadležnih tijela i koje je analiziralo u svom radu. Iskazi svjedoka ovdje se samo nabrajaju, a detaljno izvješće sa njihovim iskazima imate u ovom drugom materijalu. No, pređimo na zaključke. Dakle, nakon tih dokumenata prelazi se na zaključke pod točkom 6. onog dijela povjerenstva koje dolazi iz redova parlamentarne većine. Napominjem da su ti zaključci doneseni na nastavku mislim naše 7. sjednice i to u ponedjeljak 11. svibnja 2009. godine. Poštovani predsjedniče tu 7. sjednicu ja sam petak prije toga ponedjeljka zaključio. Ali su članovi povjerenstva iz redova parlamentarne većine održali nastavak već zaključene sjednice i na njoj donijeli ove zaključke. To bi po prilici bilo tako kao da vi koji vodite ovaj Sabor zaključite neku od naših sjednica, a zastupnici ostanu u sabornici i nastavljaju raspravljati o zakonima i usvajati te zakone. Posve je jasno da tako usvojeni zakoni ne bi mogli stupiti na pravnu snagu. E upravo se to dogodilo u radu ovog povjerenstva. Sjednica je zaključena, to je vidljivo iz fonograma sjednice, a ipak je nastavak te već zaključene sjednice održan i to samo od strane članova iz redova parlamentarne većine i na toj takvoj fantomskoj sjednici usvojeni su ovi zaključci. Od svih tih zaključaka vjerujem da će ih podrobnije predstaviti potpredsjednik povjerenstva u svojih 15 minuta, pa ću samo izdvojiti pretposljednji, zaključak broj 11. meni se on čini najvažnijim. U njemu se kaže da je gospodin Berislav Rončević kao ministar obrane sklopio ugovor o nabavi tih kamiona s kojim nije oštetio državni proračun, nego nabavio kvalitetna vozila vojne izvedbe za rješenje partnerskih ciljeva. To je samo dio njegovih zasluga u pravovremenu završavanju prilagodbe NATO standardima i ulasku Republike Hrvatske u ovu organizaciju. kada sam vidio ovakve zaključke pokušao sazvati još jednu sjednicu povjerenstva, neuspješno jer se na nju nisu odazvali članovi iz reda parlamentarne većine. Pokušao sam je sazvati zbog toga što sam htio ovakav zaključak nadograditi. I predložiti povjerenstvu da ako je to točno što ovdje piše, a očito da članovi povjerenstva i parlamentarne većine misle da je to točno, da predložimo predsjedniku Republike da gospodina Berislava Rončevića odlikuje. Jer država se mora zahvaliti i odužiti onima koji su nju zadužili. Pa ako je točno da je Berislav Rončević, da je to samo jedan dio njegovih zasluga, onda je za taj dio zasluga zaslužio odličje. Ja uopće ne sumnjam da bi predsjednik Republike prihvatio ovakav stav povjerenstva i jedino ne znam koji bi vlered dodijelio gospodinu Rončeviću. Drugo sam htio predložiti zaključak da iskoristimo činjenicu da je gospodin Berislav Rončević obavio ovako dobru nabavu po mišljenju većine u povjerenstvu. Naime, Hrvatska je članica NATO-a i ima sva prava kao i sve druge članice NATO-a u tom savezu, pa ako je točno a očito da dio povjerenstva smatra da je to točno da je gospodin Berislav Rončević obavio odličan posao onda je šteta da njegov talent propada u ovim ipak pomalo jadnim, skučenim i provincijalnim prilikama pa bi trebalo predložiti gospodina Rončevića za pomoćnika glavnog tajnika NATO saveza da mu bude pomoćnik za nabavu. Pa s obzirom da je tako krasan posao obavio ovdje u Hrvatskoj šteta je da takav isti posao ne obavlja za sve zemlje NATO-a. I treću stvar koju sam mislio predložiti jer je ovaj dio povjerenstva iz redova parlamentarne većine došao do zaključka da su nabavljeni upravo ovi kamioni zbog toga što jedino njihov proizvođač ima NATO certifikat. E, to je jedno otkriće vrlo značajno, možda najznačajnije u radu ovoga povjerenstva. Ja bih ga se usudio usporediti s otkrićem antibiotika u medicini. Jer, ako je točno a očito da dio povjerenstva iz redova parlamentarne većine smatra da je to točno da drugi proizvođači, znači ni "Mercedes" ni "MAN", ni "Renault" nemaju NATO certifikat za proizvodnju vojnih vozila a NATO zemlje ipak koriste njihova vojna vozila onda ih mi kao odgovorna zemlja na to moramo upozoriti. Mi moramo upozoriti članice NATO-a da se koriste vozilima proizvođača koji po mišljenju članova povjerenstva iz redova parlamentarne većine nemaju NATO certifikat i da se okane takvoga posla i korištenja takvih vozila. Znači, da im preporučimo da u buduće koriste samo "Iveco" vozila i to ako ih nabavljaju preko "Eurokamiona" jer je to jedino ispravno. Tako naime smatra većina u ovom povjerenstvu. Ti moji zaključci nisu mogli proći jer ta sjednica nije održana, jer se na nju članovi povjerenstva iz parlamentarne većine nisu odazvali. Sada nešto o drugom dijelu izvješća, dakle o izdvojenom mišljenju. Tu se konstatira jedna kronologija zbivanja. Utvrđuje se da su u proračunu bila predviđena određena sredstva za nabavku vojne opreme, da je raspisan pozivni natječaj Ministarstva obrane, Služba za nabavu je raspisala pozivni natječaj. Znači, obratila se upravo onim proizvođačima za koje je znala da proizvode vojnu opremu kakvu vojska treba. Javile su se tvrtke, sastalo se to povjerenstvo i ono uopće nije razmatralo visinu cijena nego je najprije sve te ponude dalo tehničkom dijelu povjerenstva koje je trebalo ispitati da li sva ponuđena vozila odgovaraju zahtjevu MORH-a odnosno zahtjevu glavnog stožera. Taj tehnički dio povjerenstva se sastao i ustanovio. On je donio zaključak sva ponuđena vozila svih proizvođača udovoljavaju tehničkim zahtjevima. Kad je to ustanovljeno onda se tek prešlo na preispitivanje cijene. U ispitivanju cijene napravljena je jedna tabela, vidjelo se da čak kad bi se išlo kupovati od najpovoljnijeg ponuđača nedostaje oko 3 milijuna kuna. Cijeli taj pozivni natječaj počeo je primjenom članka 6. stavka 5. i 7. Zakona o javnoj nabavi koji kaže da se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje ako se nabavlja vojna oprema. Prema tome, mogao se postupak nabave nastaviti tako da se pređe na pogađanje sa dva najpovoljnija ponuditelja i da se odabere najpovoljniji. To je savjetovalo i to prvo povjerenstvo za nabavu. Upravo to su savjetovali. Međutim, takav nastavak se nije dogodio nego je povjerenstvo raspušteno odlukom pomoćnika Bačića a ministar Rončević je tada sastavio drugo koje je obavilo nabavu neposrednom pogodbom sa "Eurokamionom" jer je u samoj odluci o osnivanju tog drugog povjerenstva na čelu kojega je bio taj isti Bačić stajalo da pregovore treba obaviti upravo samo sa "Eurokamionom". Znači, ministar Rončević je unaprijed donio odluku od koga treba kupiti i u toj odluci se kaže zbog toga što je on najpovoljniji ponuditelj. Nigdje se ne obrazlaže zbog čega ministar Rončević smatra "Eurokamion" najpovoljnijim ponuditeljem niti se to može reći jer "Eurokamion" naprosto nije bio najpovoljniji ponuditelj. To da tu svoju odluku nije ničim obrazložio utvrdila je i Državna revizija u onom svom izvješću koje vi kao zastupnici građana u Republici Hrvatskoj u ovom Saboru niste vidjeli jer vam ga Državna revizija nije ni poslala, jer se da to izvješće postoji saznalo tek iz novina a ovo Istražno povjerenstvo kad je tražilo od Državne revizije nalaz Državna revizija ni Istražnom povjerenstvu nije poslala takvo svoje izvješće nego samo ono skraćeno u kojem se ne govori ništa i u kojem te rečenice da ministar Rončević ničim nije obrazložio zašto traži da se sklopi ugovor upravo s tvrtkom "Eurokamion" nema. To je ono što ste vi mogli dobiti kao zastupnici na klupe. Sklopljen je ugovor, kupljeni su kamioni. Trebalo ih je kupiti 76 i za tih 76 je nedostajalo 3 milijuna kuna a na koncu ih je kupljeno samo 39 za tu istu svotu. Vojni inspektorat je po planu vojne inspekcije obavio, pregledao i sve dokumente i obavio inspekciju ove nabave i došao je do zaključka da je tu državni proračun oštećen za preko 14 milijuna kuna. Povjerenstvo je analiziralo taj dokument i utvrdilo je da je taj dokument vjerodostojan i točan. Pozvalo je i generala Miličevića da svjedoči, ali opet dio povjerenstva iz parlamentarne većine to svjedočenje je zatvorio za javnost zatvorio za javnost iako je general Miličević imao ali potpuno copy-paste istu dozvolu kao i general Lucić da svjedoči. Generala Lucića su pustili da svjedoči javno ali svjedočenje generala Miličevića su zatvorili za javnost. Dio povjerenstva je htio suočiti iskaz Miličevića i iskaz Rončevića koji je također svjedočio jer se oni ne podudaraju u bitnome. Naime, general Miličević je tvrdio da mu je ministar Rončević tada naložio da izmijeni dio povjerenstva a ministar je rekao da takvog sastanka nikada nije bilo. Tražili smo njihovo suočenje pred povjerenstvom, ali naravno, većinski dio povjerenstva i to suočenje je odbio. Što možemo zaključiti kao članovi povjerenstva iz redova parlamentarne manjine? Možemo zaključiti samo to da u radu ovog Istražnog povjerenstva se nije htjelo doći do istine, da se istina neprestano prikrivala i zatvaranjem svjedočenja i održavanjem sjednice mimo poslovnika Povjerenstva i na koncu usvajanjem ovakvih zaključaka. Jedino što možemo zaključiti je to da javnost treba biti s ovim upoznata jer ovdje javnost može biti jedini arbitar u uvjetima kada i državna tijela i parlamentarna većina nastoje prikriti istinu o nabavci ovih vojnih kamiona. Javnost će i danas pratiti ovu sjednicu i javnost može biti upoznata sa ovim izvješćem i javnost će donositi svoje zaključke. Hvala vam. Hvala. Budući da po Poslovniku trebam davati objašnjenja itd., samo kratko. O suradnji i sadržaju, oblikom suradnje sa NATO-om nije nadležno Istražno povjerenstvo. Ali možete kao zastupnik odgovarajuće inicijative poduzeti u oblicima suradnje sa NATO-om. A isto tako za izbor eventualnog pomoćnika glavnog tajnika, isto to mora biti u sadržaju. Inače prijedlog odličja ide predsjedniku Republike Hrvatske po određenoj proceduri, tako i ta mogućnost postoji. Ali ne kao Istražno povjerenstvo, nego zna se kako to ide, po kojim pravilima, je li?! Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Pa, imao bih puno ispravaka ali vremena je malo. Kaže kolega Stazić, manjina je nastavila prekinutu sjednicu. Niti je manjina nastavila nego je većina, to se valjda zabunio. Sjednica nije bila prekinuta, jer je on odbio, dakle, to je netočan navod, jer je on odbio uvrstiti naš prijedlog, dakle u dnevni red. Odbio je što je po Poslovniku bio dužan. Zbog toga je napustio sjednicu. I zbog toga što nije uvrstio po Poslovniku naš prijedlog dnevnoga reda, mi smo nastavili tu sjednicu što je legitimno. I drugo što je netočno da je u tablicama prikazano kako su nabavljeni kamioni koji su skuplji, dopis stožera kojeg ćemo citirati danas, nadam se 20-ak puta od 25. studenog daje suglasnost samo na dva proizvođača koji imaju sve tehničke karakteristike i …/Govornik se ne razumije./… mercedes, dopis su dobili svi zastupnici u privitku. i suženje sa 6 dobavljača na 2 je izvršio stožer, od ta dva je ministar tadašnji izabrao jeftinijega. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Sada gospodin Emil Tomljanović, potpredsjednik Istražnog povjerenstva. Izvolite. Hvala lijepo, poštovane kolegice i kolege, evo uvodno i mislim da je najvažnije za naglasiti da je Istražno povjerenstvo nakon analize svih relevantnih dokumenata, ponavljam, svim relevantnih dokumenata Povjerenstvo je zaključilo da u predmetnoj nabavi nije bilo protuzakonitih radnji, postupaka i događanja, niti je oštećen državni proračun. U postupku neposredne pogodbe, ministar obrane poštivao je izbor dobavljača prema kriterijima Glavnog stožera Oružanih snaga a izbor i broj vozila prilagodio je zahtjevima, partnerskih ciljeva koje je diktiralo razdoblje završnih priprema za ulazak Republike Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Sva nabavljena vozila bila su potrebna, te su prema izjavi glavnog stožera u punoj upotrebi i funkciji. Do ovog zaključka Istražno povjerenstvo došlo je dakle, radeći na samom predmetu i to na idući način. 1. Povjerenstvo je nakon postupka deklasifikacije dokumenata pregledalo cjelokupnu dokumentaciju, oba postupka nabave a kao svjedoci su saslušani glavna državna revizorica, gospođa Šima Krasić, glavni ravnatelj policije Vladimir Faber, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Josip Lucič te bivši ministar obrane, sada saborski zastupnik Berislav Rončević. Nesporno je ustanovljeno da je nabava obavljena temeljem dva natječajna postupka od kojih je prvi poništen. Ponavljam, prvi je poništene. Prvi natječaj je bio pozivni natječaj proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi i uobičajen za vojnu opremu koja je bila predmetom nabave. U tom natječaju tražen je širi krug vojnih vozila dok je u drugom postupku zbog potreba partnerskih ciljeva sklopljena neposredna pogodba samo za kategoriju terenskih motornih vozila, dakle, kamiona vojne izvedbe. Prvi pozivni natječaj je poništen i to temeljem članka 64. stavak 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi i Odlukom uprave za materijalne resurse od 15. prosinca 2004. godine jer je najniža ponuđena cijena bila veća od financijskih sredstava na proračunskoj stavci za nabavu vozila. Ovdje je važno naglasiti da na provođenje prvog natječaja, kao niti na odluku o njegovom poništenju nisu imale primjedbe niti državna revizija, niti tijela policije koja su u kasnije vođenim postupcima provjereni. Dakle, sam natječaj je proveden, odnosno poništen sasvim u skladu sa zakonom. Prije analize drugog natječaja, vrlo je bitno naglasiti, odnosno podvući sadržaj odluke Uprave za materijalne resurse od 15. prosinca 2004. godine. U toj odluci se navodi da je služba za razvoj, opremanje i modernizaciju obvezna izvršiti revidiranje zahtjeva. Dakle ponavljam revidiranje zahtjeva za nabavu u smislu smanjenja količine ili odustajanja od nabave određene vrste vozila u cilju usklađivanja vrijednosti nabave sa stvarno osiguranim sredstvima. S time u svezi proveden je drugi natječaj i to po principu neposrednog ugovaranja, ponovno temeljem Zakona o javnoj nabavi. Niti na provedbu ovog natječajnog postupka nije bilo primjedbi niti državne revizije niti policije. A na sam odabir tih vozila utjecale su dvije činjenice. Prva, tijek pregovora za usklađivanje partnerskih ciljeva u smislu ulaska Republike Hrvatske u NATO. I druga, dakle dopis Glavnog stožera koji je odredio dobavljače koji ne zadovoljavaju te nove uvjete sadržane u partnerskim ciljevima. S tim u svezi odabrana je samo druga skupina terenskih vozila vojne izrade, a promijenjen je i broj pojedinih vozila u skladu sa zahtjevima partnerskih ciljeva. Ističem da u smislu konačnih cijena uzete su pojedinačne cijene istih vozila u prvom Izbor ponuditelja s kojim će se pregovarati odredio je Glavni stožer Oružanih snaga oprema za logistiku kao stručno tijelo za ocjenu tehničkih karakteristika ponuđenih vozila. I ne samo to, dopisom je Glavni stožer Oružanih snaga tražio isključenje dobavljača koji nisu udovoljavali novim tehničkim zahtjevima, a to su bili dobavljači koji su uz vozila nepotpunih karakteristika ponudili i najniže cijene. Upravo ovaj dokument je ključan dokument za odluku o izboru dobavljača. Dakle, prema zahtjevu Glavnog stožera za drugu skupinu vozila preostala su samo dva dobavljača čija ponuđena vozila udovoljavaju tehničkim karakteristikama. Sve druge ponude su navedenim dokumentom isključene, kao tehnički nedostatne te je zbog toga neprimjerena usporedba konačnih postignutih cijena s najjeftinijim cijenama dobavljača koje je Glavni stožer isključio zbog nezadovoljavajućih tehničkih karakteristika. Moguća i logična i prihvatljiva je samo usporedba cijena nabavljenih vozila s pojedinačnim cijenama istih vozila u prvom pozivnom natječaju. Konačni ugovor sklopljen s tvrtkom "Eurokamion" jer su ta vozila bila i 16% dakle jeftinija od ponude druge tvrtke, a pojedinačna cijena vozila tako odabranog dobavljača u prvom pozivnom natječaju umanjena je za 3% avansnog plaćanja, a na tako ugovorenu ugovorenu naravno cijenu dodan je PDV. Nadalje, sve optužbe koje pronalazimo u izvješću obnašatelja dužnosti glavnog inspektora MORH-a Povjerenstvo je odbacilo i to iz dva osnovna razloga. Prvo, u njegovom nadzoru uspoređivane su cijene najjeftinijih ponuda iz prvog pozivnog natječaja koje su odbačene dokumentom Glavnog stožera Oružanih snaga od 25. studenog 2004. kao tehnički neodgovarajući. I drugo, još bitnije, bitnije, taj dokument pretpostavljam imate svi ispred sebe, u samom izvješću obnašatelj dužnosti glavnog inspektora tvrdi, citiram: "Nisu nam bili dostupni svi dokumenti, a da jesu zaključak bi mogao biti drugačiji." Dakle, inspekcijski nadzor je izvršen bez da je napravljen uvid u sve relevantne dokumente. Inspektor priznaje da mu nisi bili dostupni svi relevantni dokumenti pa čudi onda konstatacija o preplaćenosti vozila i to čak za 14,8 milijuna kuna. Osim toga, glavni inspektor MORH-a, isto tako treba naglasiti, nema zakonsko uporište nadziranja javne nabave u ministarstvu, jer je to obveza Državnog ureda za reviziju, a što je između ostalog potvrđeno i u radu Istražnog povjerenstva i to ne samo temeljem zakonskih odredbi, nego i saslušanjem svjedoka. Isto tako, iz iskaza svjedoka i glavne državne revizorice i ravnatelja policije direktno proizlazi da u postupku javne nabave nisu učinjene nikakve protuzakonite radnje. Te izjave su toliko jasne da ih na ovom mjestu je potrebno doslovce citirati, a nalaze se u izvješću i u ovom skraćenom dijelu izvješća. Prva je izjava na pitanje da li je bilo kakvih nepravilnih radnji. Glavna državna revizorica odgovara: "Ne, mi smo našli nepravilnosti, ali koje su utjecale na davanje mišljenja, ali nismo našli protuzakonitih radnji." Druga izjava, još je jasnija i još preciznija. Dakle, glavni ravnatelj policije na izričit upit da li je u ovom predmetu ustanovljen bilo koji oblik sumnje na počinjenje kaznenog djela odgovara: "Ne, da smo mi došli do razine osnovane sumnje da je bilo koja osoba počinila kazneno djelo, mi bi se odlučili za formu kaznene prijave, a ne za opće izvješće Državnom odvjetništvu." Kolegice i kolege, shodno svemu izloženom u ovom izvješću u tom smislu i temeljem, ponavljam, analize svih relevantnih podataka i saslušanja svjedoka, svjedoka, dakle najbitniji zaključak je upravo onaj koji sam citirao na početku svog izlaganja. Povjerenstvo je na taj način dakle zaključilo da u predmetnoj nabavi nije bilo protuzakonitih radnji, nije bilo protuzakonitih postupanja i događaja, niti je oštećen Državni proračun. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak. Gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dakle, gospodin Tomljanović je kazao da obnašatelj dužnosti glavnog inspektora, general Miličević, je citirao otprilike u svom izvješću: nisu nam bili dostupni svi dokumenti, jer da jesu nalaz bi bio drugačiji. O tome smo raspravljali na Istražnom povjerenstvu. Da, da, da. Pa kažem ja, nisam ja ništa rekao da… … Mogu ja predsjedniče? Hvala. Dakle, to je stvar tumačenja, to smo rekli. Na temelju onoga što je služba, odnosno general Miličević, imao dokumenata je formirao zaključke koji su pred nama što se tiče izvješća glavnog inspektora. Ali sad o tome da se to treba tumačit tako da on nije mogao doći do nekih dokumenata još. Jer da je on mogao doći do nekih dokumenata, a to smo vidjeli u raspravi na Istražnom povjerenstvu onda bi formirao, ja sam to nazvao, još gori zaključak. Hvala. Hvala. Obavještavam da je predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević, zakazao sjednicu Odbora u 13,30 danas u dvorani Janka Draškovića, 202/II. Želi li izvjestitelj radnog tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je na redu u ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj je slučaj i rad Istražnog povjerenstva pokazao kako postoji prostor moguće zlouporabe, a isto tako i manipulacije propisima kojima je reguliran rad istražnih povjerenstava. Prije svega pokazalo se da članovi Istražnog povjerenstva shvaćaju svoju ulogu potpuno suprotno od duha Zakona o radu istražnih povjerenstava. Naime, istražno povjerenstvo je tijelo kojega imenuje Hrvatski sabor sa zadaćom da utvrdi sve relevantne činjenice o pojedinom slučaju i da o tome izvijesti Hrvatski sabor. Na žalost dio članova ovog Istražnog povjerenstva svoju je ulogu shvatio tako da pod svaku cijenu mora nešto braniti ili napadati. To nije uloga povjerenstva. Uloga povjerenstva i svih članova povjerenstva je da na što kritičkiji način, dakle sa što višom dozom skeptičnosti pristupe utvrđivanju svih činjenica i to na način da pregledaju dokumentaciju i ispitaju moguće svjedoke i iskoriste ostale instrumente koje im zakon daje na dispoziciji. To se nije dogodilo. Većina članova ovoga Istražnoga povjerenstva pod svaku cijenu je pokušala zaustaviti rad i okrenuti ga u drugome pravcu. Jednako tako i spriječiti korištenje nekih mehanizama koji su Povjerenstvu bili na dispoziciji, a to je saslušanje svjedoka i suočenje svjedoka. Po prvi put u povijesti Hrvatskoga sabora dogodilo se da jedno tijelo kojega imenuje Hrvatski sabor ne može normalno funkcionirati. Valjda od rimskoga trijumvirata do danas nije se dogodilo da predsjednik nekoga tijela ne može sazivati sjednice, nego da za to mora imati suglasnost potpredsjednika i tajnika. To je smiješno, a ujedno je i ruganje demokratskoj praksi. Jednako tako ako je jasno definirano Poslovnikom o radu Povjerenstva na koji način se sazivaju sjednice, nakon toga što se sjednica zaključi sjednicu ne može se nastaviti niti sazvati novu bez jednakog postupka kad je već utvrđeno da to mogu napraviti predsjednik, potpredsjednik i tajnik u suglasnosti onda drugačije ne može biti, a to se ovdje dogodilo. Ovdje se ruga jednoj parlamentarnoj praksi. Dakle, načelno gledano Izvješće ovoga Povjerenstva pokazuje svu nemoć ovoga Povjerenstva da odradi svoj posao do kraja sukladno zakonu i sukladno Poslovniku. Na početku rada Povjerenstva postojao je dogovor da će svi članovi Povjerenstva imati pravo predložiti način rada i saslušavanje svjedoka za koje smatramo da su relevantne i to je do određenog datuma držalo vodu, a onda se odjednom od toga odustalo i snagom 5 glasova se spriječilo da se na saslušanje pozovu ključne osobe iz sustava javne nabave Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Jednako tako da se spriječi suočenje svjedoka za koje je neupitno utvrđeno da ne govore istinu, odnosno da svojim kontradiktornim izjavama stvaraju dojam da netko ordinarno laže. To se ne može nikako drugačije raspetljati nego suočenjem svjedoka, pa je i tada upitno da li bi se došlo konačno do stava ili bi se moralo na taj način izvijestiti da ovaj Visoki dom zaključi tko nije govorio istinu. Iz rada Istražnoga povjerenstva očito je da je do zlouporaba u sustavu javne nabave dolazilo i ranije i to da se pretvorilo u jednu vrstu normalne prakse, da je Državna revizija svake godine utvrđivala nepravilnosti, a da je ministarstvo potpuno oglušujući se o njene preporuke i mišljenja radilo po svome, radilo što ga je bilo volja. Za 2004. godinu Državna revizija dala je 9 ključnih primjedbi tražeći da se 9 postupaka, odnosno principa pri izvođenju postupaka hitno izmijeni. U Izviješću za 2005. godinu Državna revizija utvrdila je da se čak 8 od 9 nalaza, odnosno preporuka nije poštivalo i nikome ništa. I tako je vjerojatno to trajalo i godinama prije i to je sramota svih dosadašnjih ministara. Nije samo sramota ministra Rončevića, nego i njegovih prethodnika. Ja sam siguran da je on nastavio praksu svojih prethodnika. U kojoj mjeri su je provodili to je drugo pitanje i to nije bio predmet rada ovog Istražnog povjerenstva. Ali je očito bilo da se u sustavu javne nabave Ministarstva obrane radilo što se htjelo i da se diskrecijsko pravo ministra obrane da određenu nabavu proglasi posebnoga značaja i da se izbjegne redovni sustav javne nabave zloupotrebljavalo na kojekakvim glupostima. Tako se nabavljala prehrana, tako se nabavljalo donje rublje, tako se nabavljale časničke i vojničke odore, tako su se nabavljale i druge potrepštine. Na eksplicitno moje pitanje na sjednici Povjerenstva kad je svjedočio gospodin Rončević je odgovorio da je tako rađeno da bi se pogodovalo domaćim proizvođačima. Hoćemo li se sutra čuditi kad nas Europska unija bude prozivala zašto kršimo pravila, principe i propise koje smo sami donijeli o javnoj nabavi. Ovo nisu kamioni za vojne potrebe, ovo nisu kamioni koji imaju sofisticiranu vojnu opremu, ovo nisu kamioni koji bi se morali posebno naručivati i ulaziti u onu zonu koju zovemo vojnom tajnom. To su kamioni koje može isporučiti najmanje 8 velikih proizvođača koji su prisutni na hrvatskom tržištu i to je jedan i drugi postupak utvrdio. Činjenica je da Ministarstvo obrane provodi ono što mu Glavni stožer naruči. Činjenica je da je Glavni stožer specificirao potrebe u nabavci kamiona. Činjenica je da su na koncu kupljeni kamioni koje nije tražio Glavni stožer. Eksplicite je načelnik Glavnoga stožera, general Josip Lucić rekao da mu nije poznato da je ikada došlo do promjene tehničko-taktičkih specifikacijskih karakteristika vozila u odnosu na one koji su bili prvotno naručeni. Prema tome, nigdje Povjerenstvo nije moglo doći do dokumenta kojim bi se definitivno utvrdilo da se mijenjaju tehničko-taktičke karakteristike kamiona koje treba nabaviti. Poziva se na jedan dopis iz Glavnoga stožera kojim se zapravo ubrzava postupak i praktički se kumi i moli da se konačno razriješi ta trakavica koja traje 2 godine u kojoj s jedne strane Glavni stožer traži nabavu, a s druge strane ministarstvo cijelo vrijeme to oteže. Iz dokumentacije koja nam je bila na dispoziciji posve je bilo jasno da se očito namjerno ušlo u tzv. zeitnot, u vremenski škripac kojega je ministar kasnije čak obrazlagao potrebom da se potroše predviđena proračunska sredstva. Druga stvar, glavni inspektor obrane godinama je redovito provodio inspekciju svih postupaka koji su vezani bili za poslovanje ustanova i postrojbi Hrvatske vojske i svaki put kad su ti postupci bili u svezi s postupcima komponenti koje čini Ministarstvo obrane, vršio se nadzor, odnosno inspekcija i toga što se radilo tamo. Za 2004. godinu bilo je posve normalno kad se nabavlja oprema koja završava na na popisima tehničke opreme postrojbi Hrvatske vojske da se provjeri da li je sva dokumentacija kompletirana. Iz iskaza generala Miličevića jasno je da su inspektori obrane obrađivali samo one slučajeve koji nisu bili kompletirani, odnosno čija dokumentacija nije bila uredno arhivirana. U ovome slučaju utvrđeno je da nedostaju ključni dokumenti i zato su inspektori se uhvatili toga slučaja tražeći gdje su ti dokumenti, tražeći da im se ti dokumenti dostave kako bi mogli kompletirati cijeli file i napisati konačno izvješće. Iz izvješće, odnosno iskaza generala Miličevića jasno je da im je uskraćena ta dokumentacija, odnosno da ljudi koji su po zakonu odgovorni za čuvanje, arhiviranje građe nisu poštivali zakon jer su dokumenti, a prije svega kupoprodajni ugovori, odnosno ugovor nije bio tamo gdje mu je bilo mjesto i mjesecima se držao negdje drugdje. Iz iskaza generala Miličevića, generala Lucića i gospodina Rončevića jasno je da su date kontradiktorne izjave, odnosno da netko ne govori istinu. Nama nije bilo mogućnost, mi nismo mogli provjeriti tko je to, budući da nam nije dozvoljeno suočenje, ali smo mogli utvrditi da je general Lucić u svome iskazu pred Povjerenstvom dao oprečne izjave u odnosu na izjave koje je dao Predsjedniku Republike u pismu od 10. siječnja 2005. godine. On je pred Istražnim povjerenstvom neke od svojih izjava nazvao izjavama u afektu. Nakon toga, a što je 4 godine, 4 godine držao u zabludi Predsjednika Republike, postavlja se pitanje da li general Lucić jedne jedine minute više može biti načelnik Glavnog stožera? On je izgubio moralni kredibilitet. Nadalje, način na koji se sprječavalo 4 člana ovoga Povjerenstva mogao se vidjeti upravo na činjenici da nam nije dozvoljeno bilo suočenje glavnih svjedoka koji očito daju kontradiktorne izjave. Ali ono što smo mogli zaključiti iz svjedočenja gospođe Šime Krasić je da Državna revizija uopće nije pregledavala dokumentaciju koja je bila predmet tzv. prve nabave i da uopće nije mogla usporedno utvrđivati da li je u prvoj i drugoj, odnosno u prvom i drugom dijelu javne nabave došlo do takvih postupaka koji svjedoče probijanje predviđenih proračunskih sredstava, odnosno moguću štetu državnom proračunu na način da se nešto plaća više nego što je bilo moguće isposlovati na tržištu. To zabrinjava jer je očito da je Državna revizija u 2 navrata imala 2 različita pristupa. Informacije iz izvješća 2004., informacije iz izvješća 2005. ne poklapaju se. Izvješće iz 2005. kaže da se uspio realizirati program na osnovu kojega je ministar Rončević, tadašnji, praktički ovaj postupak izuzeo iz redovnoga sustava, a to je jedan program koji omogućava neposredno sklapanje posla s onim klijentom koji jamči da će se određeni postotak vrijednosti robe ili usluge izvršiti, odnosno osigurati, odnosno isporučiti od strane domaćih proizvođača. Nitko od nas nije uspio u Povjerenstvu vidjeti ni jedan jedini dokument kojim bi se to dokumentiralo. Nikada proizvođač koji je isporučio ove kamione nije potpisao ugovor sa Ministarstvom gospodarstva i nikada to nije bilo posloženo kako treba da bude sve transparentno. Mi ne znamo da li je tih 5 milijuna kuna vrijednosti doista bilo bilo odrađeno u hrvatskim tvornicama ili nije. Revizija je to uzela zdravo za gotovo da nije vidjela ni jedan jedini papirić. Ovo Povjerenstvo izvrgnuto je ruglu na način da mu nije dozvoljeno da dođe do svih relevantnih činjenica i da ih predstavi Hrvatskome saboru. Njega se pokušalo onemogućiti, većinom glasova su donošeni zaključci koji nemaju utemeljene u iskazu, ni svjedoka, niti samih dokumenata, već su više impresija. Nije bio zadatak Povjerenstva da na taj način pokazuje mišiće većina nad manjinom ili obrnuto, nego da se sve činjenice utvrde, podastru ovome Domu i da Dom odluči ima li elemenata koji bi ukazivali na zlouporabu, odnosno na štetu koja bi se eventualno mogla nanijeti državnom proračunu. Mi nažalost takvo izvješće nismo usvojili. Ono je usvojeno na neformalnom dijelu sjednice koji je uslijedio nakon što je predsjednik Povjerenstva zaključio rad Povjerenstva i to već samo po sebi svjedoči da je rad tog Povjerenstva bio shvaćen kao mogući smokvin list na golotinji HDZ-ove prakse u javnoj nabavi u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović, prvi. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Pa uistinu u nizu netočnih navoda, ja ću ispraviti samo jedan, kada je kolega i to više puta kazao, citiram, da je Istražno povjerenstvo ili većina spriječilo saslušavanje svjedoka. To nije uvaženi kolega točno. Istražno povjerenstvo nije spriječilo saslušavanje svjedoka na sve one bitne okolnosti koje su se trebale ocijeniti u radu Istražnog povjerenstva. Odbijen je prijedlog da se suočavaju svjedoci jer je to ocijenjeno kao nepotrebno gubljenje vremena i zapravo protivno odredbi zakona i odluci o osnivanju Istražnog povjerenstva, pa ću ja citirati. "Naime, Istražno povjerenstvo je dužno obaviti istražne radnje za koje je osnovano najkasnije u roku od 3 mjeseca". Dakle, rok od 3 mjeseca, "te nakon toga Hrvatskom saboru podnijeti izvješće s prijedlogom mjera." Sve što ste predlagali, predlagali ste da prolongirate ovaj rok i da ovu trakavicu oko ovih pitanja nastavite i dodatno ispolitizirate. Hvala. Hvala lijepo. Pa evo kolega Beus je vozio cijelo vrijeme kamionom po lijevoj strani i moram ispraviti čitav niz dijelova vožnje. Prvo. Rekao je da takve kamione može isporučiti 8 proizvođača. U ovom dopisu od 25. studenoga je stožer ministru tadašnjem ministru Rončeviću rekao da nijedan od dobavljača ne ispunjava tehničke karakteristike osim dvojice. Ministar od te dvojice izbrao ... /Govornik se ne razumije./ ... Drugo je netočno da je general Miličević opravdano obavio inspekcijski nadzor. Hrvatska nije više u onom sustavu gdje su generali bili nadređeni ministru. I to nam je general Lucić izrijekom u istrazi rekao. Dakle, general Miličević je protuzakonito obavio nadzor nad ministrom. Nad ministrom obavljaju druga tijela državne uprave. I treće, da je Državna revizija dala krivo izvješće offsetu. Offset program je uveo ministar Rončević, pravilnik nije bio donesen i zato je offset u iznosu od 16% domaće dorade tih vozila napravljen te godine dana kasnije kada je i pravilnik donesen. Hvala Treći gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo da je kolega Beus Richembergh govorio više o dokumentima, a manje o impresiji ne bi bilo toliko krivih navoda. Jer vjerojatno ga je impresionirala količina dokumenata. Evo, među prvo. Veli većina članova povjerenstva je nastojala sprečavati rad. To nije točno. Problemi sa povjerenstvom su nastali onog trenutka kada su stigli i posljednji dokumenti. I onda se vidjelo da od afere nema ništa. I tu je bila panika predlagača SDP-a i HNS-a. Dalje, ovo nisu kamioni za vojne potrebe. Dakle još jedna netočnost. Za izvoz kamiona iz Njemačke koji su bili proizvedeni kamioni u Njemačkoj morao je ministar obrane potpisati da se ti kamioni izvoze van. Sumnjam da naši prijevoznici dobivaju potpis ministra obrane kada kupuju kamione. Dalje, treće. Gospođa Šima Krasić nije imala dokumentaciju, pa se nije bavila uspoređivanjem cijena. Opet netočno. Gospođa Šima Krasić je jasno izjavila da je natječaj poništen i da nije bilo potrebe uopće razgovarati o tom natječaju. Konačno kada bi se bavila Državna revizija svim poništenim natječajima u Hrvatskoj, mislim da bi radila samo to. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I četvrti, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zaista niz netočnih navoda. Neki su već ispravljeni. Ali ja ću ponoviti, jer očito u ovoj priči treba puno ponavljanja, treba puno kondicije. Dva netočna navoda, uvaženi zastupnik Beus je rekao inspektorat je uvijek nadzirao ministarstvo. Nije nikada. Zakon to ne dopušta, i ispitani svjedok načelnik Glavnog stožera general Lucić je rekao, da je i on bio glavni inspektor obrane i da nikada nije išao u inspekcijski nalaz upravnog dijela MORH-a jer mu ... I drugi netočni navod, Glavni stožer nije odredio Glavni stožer nije tražio već spominjani dokument 25. studenog, Glavni stožer Uprava za logistiku, meritorna uprava Glavnog stožera traži da se i i inzistira da se nabavi ili "Iveco" ili "Mercedes". Nabavljen je "Iveco" jer je po ugovorenom programu bio 17,5% jeftiniji. Prema tome, to je istina. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Štovane kolegice i kolege. Ja bih uvodno rekao nekoliko riječi općenito o ovoj aferi. Afera "Kamioni" je ili kriminal u javnoj nabavi ili politički kriminal u izmišljanju kleveta o političkom suparniku, trećega nema. Ja se nadam da će ova rasprava ali i dio istrage koja još ide i koje je u tijeku dovesti do pravog odgovora u interesu Hrvatske. Dakle, optužbe na nabavu kamiona su se javljale u medijima. Tipično je da su izvori tih optužbi bili politički centri moći, a ne tijela državna uprave. Dakle, nikada u medijima nismo čitali optužbu iz redova policije, iz redova Državnog odvjetništva, iz redova revizije, nego uvijek iz centara političke moći. Koje su optužbe bile? Bilo ih je toliko različitih, da je odmah bilo jasno da tu nešto ne miriši. Prva optužba je bila da je ministar pronevjerio 14,8 milijuna kuna. To je optužba Joze Milićevića. Druga optužba je bila da je pronevjerio 10 milijuna kuna, navodno iz policije. Što je gospodin Faber demantirao. I treća, da je pretplaćeno 5 milijuna kuna zbog neplaćenog PDV-a, što je naravno demantirala gospođa Šima Krasić. Tvrdnja o offset programu također je bila izmišljena, jer je on godinu dana kasnije kada su sazreli pravni uvjeri realiziran. Dakle, 16% dorade su izvršile domaće tvornice. Peta objava je bila da se nabavljeni kamioni ne koriste. To je demantirao u istrazi general Lucić. I na kraju da je Državna revizija mijenjala iskaze. Ne. Državna revizija je sukladno naputku Europske unije, pred ovaj Sabor kao i svih prethodnih godina izašla sa sažetim izvješćem. I u tom sažetom izvješću je utvrdila da nema nepravilnosti. Dakle, tko je onda fabricirao ovu aferu? Netko kome je stalo da se ponište i istraga policije i nadzor i nadzor Državne revizije, koji nisu imali primjedbe na nabavu kamiona. Ja moram ovdje izraziti jednu ogradu, jer je još jedan dio istrage u tijeku. To je dio koji vodi USKOK. I šteta što je naša rasprava došla prije nego što je USKOK dao svoje izvješće. Ja sam duboko uvjeren da ove rasprave neće biti nikakav pritisak na istragu USKOK-a. USKOK je i do sada pokazao svoju visoku profesionalnu svijest. USKOK je dokazao da ne podliježe političkim pritiscima, pa sam siguran da će i ovaj puta dati objektivan nadzor, rezultat kakav bio da bio. O radu povjerenstva također nekoliko riječi. Rad povjerenstva je funkcionirao prema Poslovniku. Prekinuta je sjednica kada predsjednik povjerenstva nije uvrstio naš prijedlog u dnevni red. I zato smo smatrali da se sjednica nastavlja, jer je predsjednik povjerenstva prekršio Poslovnik. To se vidi i po zapisnicima. Većina je nastavila i donijela svoje zaključke. Da smo bili pod pritiscima u povjerenstvu, jesmo. Ja ću vam osobno reći dva primjera koji se odnose na mene. U jednom gospodin Stazić kao predsjednik povjerenstva optužuje mene za kamione. Nemojte se čuditi. Optužuje me jer sam ja tada bio potpredsjednik Vlade. Gospodin Stazić dobro zna da u vrijeme potpisa ovog ugovora i odabira kamiona nisam obnašao dužnost potpredsjednika Vlade nego sam se u bolnici borio za vlastiti život u hemoragičnom šoku u kojem je smrtnost 90%. To zna gospodin Stazić ali briga njega za tuđi život kada je u pitanju politički cilj. Druga opasnost koja se nadvila nad mojom glavom bila je kada sam u novinama pročitao da je gospodin Beus član povjerenstva na internetu napisao da treba doktora, možda je mislio na doktora Ćosića, bilo bi mi drago da je njegova glava, da treba doktora iz povjerenstva lobotomirati. Ja sam rekao da sam to pročitao u novinama, izrezak ću pokazati a demant niste objavili. Dakle, da doktora treba lobotomirati i pustiti ga da gori u paklu kao šibica. Zašto kao šibica? Jer dok glavica šibice gori ne možete ju ugasiti. Dakle, pritisak je postojao ali unatoč toga mi smo odradili zadatak koji nam je ovaj Sabor dao. Od rezultata naše istrage ja ću citirati ključne rečenice ključnih svjedoka. Jozo Miličević je bio saslušan na tajnom zatvorenom sastanku prema odluci ministra obrane. Rezultat tog saslušanja je objavljen drugi dan u "Jutarnjem listu". Ja sam prije pročitao saslušanje Joze Miličevića u "Jutarnjem listu" nego što sam zapisnik dobio od saborskih službi kao član povjerenstva. To je paradoks trenutka hrvatske politike. Dakle, zašto Jozo Miličević i njegovo izvješće o teškoj objedi, o pronevjeri od skoro 15 milijuna kuna nije zakonito? Zato jer nam gospodin general Josip Lucić načelnik Glavnog stožera svjedoči. Na pitanje da li je smio izvršiti nadzor general nad civilnim ministrom odgovara: "U mojoj praksi", a bio je načelnik stožera i bio je glavni inspektor u dva mandata. "U mojoj praksi", citiram stranica 51/1 fonograma "U mojoj praksi nikada glavni inspektorat nije nadzirao ministarstva jer su ministarstva institucionalno nadređena inspektoratu.". Zadnja rečenica izvješća Joze Miličevića ga potpuno isključuje iz ozbiljnog razmatranja jer ona glasi: "Nisu nam bili na raspolaganju svi dokumenti, a da jesu zaključak bi možda bio drugačiji.". Tu rečenicu naravno nije idućeg dana prenio "Jutarnji" nego je preskočio, bila je možda za neke nečitka ali za nas koji želimo biti objektivni bila je potpuno čitka. Optužio je čovjeka za 14,8 milijuna kuna pronevjere ali bez dokumenata jer da ih je imao kao što sam priznaje zaključak bi mogao biti drugačiji, e pa sad Rončeviću vadi se. Zašto nije imao dokumente? Jer je išao u protuzakoniti nadzor. Sam je priznao, vidite u fonogramu, da nije pročitao Zakon o obrani pa da ne zna da li je nadležan nadzirati ministra. Šteta. Od dugih citata ja bih citirao gospođu Šimu Krasić. Šimu Krasić smo pitali da li je u svojim nadzorima utvrdila njezina služba bilo kakve nepravilnosti. Ona je odgovorila, citiram fonogram 32/5: "Ne. Mi smo našli nepravilnosti koje su utjecale na davanje mišljenja ali nismo našli protuzakonite radnje. Državni inspektorat nije našao protuzakonite radnje.". Slijedeći za nas neobično važni svjedok je bio gospodin Vladimir Faber koji je govorio o policijskoj istrazi. Stranica 41/3 fonograma, na pitanje da li je ustanovljena osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo u nabavci kamiona gospodin Faber odgovara, citiram: "Ne. Da smo našli osnovanu sumnju na kazneno djelo, da je bilo koja osoba počinila kazneno djelo mi bismo se odlučili na formu kaznene prijave a ne općeg izvješća Državnom odvjetništvu.". On je dalje dodao da se i dalje nastavljaju istražne radnje, da Državno odvjetništvo i unatoč toga može pokrenuti postupak itd. ali je izrijekom rekao: "Ne, nismo našli elemenata kaznenog djela.". Ni policija, niti Državna revizija nisu našli elemenata kaznenog djela i za nas su to vrlo vjerodostojni svjedoci. I sada kad smo citirali ključne igrače da vidimo što se to dogodilo ukratko sa tom nabavom. Dakle, prvi pozivni natječaj poništen je temeljem članka 64. stavka 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi i na to Državna revizija ni policija nisu imali nikakve primjedbe. Natječaj je poništen, tko želi detalje, ja ne mogu obrazlagati zbog kratkoće vremena, neka pročita taj članak zakona. Drugi natječaj je proveden temeljem članka 5. ali sada točaka 5. i 7. Zakona o javnoj nabavi koji određuje kako se natječaj odvija neposrednom pogodbom. Niti na ovaj drugi natječaj ni revizija ni policija nisu imali nikakvih primjedbi. Sve što se u novinama, na televiziji itd. javljalo je išlo iz političkih centara moći, ne iz policije i Državne revizije. Da li će iz USKOK-a vidjet ćemo uskoro navodno. U tom drugom natječaju ugovorene su cijene koje su dobivene u prvom natječaju za tu nabavljenu skupinu vozila. Dakle, cijene nisu izmišljene, nisu veće nego su onakve kakve su bile u prvom natječaju. E sad, kako su pokušali oni koji mute vodu baciti mulj u čistu bistru vodu. U prvom natječaju se ponudilo šest ponuditelja sa različitim cijenama. Dopisom Glavnog stožera, imate ga u privitku, od 25. studenog 2004. godine četiri ponuditelja se isključuju od tih šest jer nemaju zadovoljavajuće tehničke karakteristike. I Glavni stožer kaže: "Suglasni smo sa slijedećim ponudama" i citiraju tipove vozila s kojima su suglasni. Tu je navedeno svih šest tipova vozila. U isto vrijeme dolazi do završne dinamike u predpristupnim pregovorima za NATO. Zbog toga se potreba za grupama vozila mijenja pa se nabavljaju neka vozila. Na primjer, sanitetsko vozilo za NATO nije neophodno, autobus za NATO nije neopohodno, kombi za NATO nije neophodno, odlučuje se jer su predpristupni pregovori, jer je ministar Rončević vodio te pregovore, čestitam mu još jedanput, vrlo uspješno, rezultat smo vidjeli kad smo primljeni u NATO. Vodio je pregovore i dobio je naputak da trebamo pojačati vojne kamione i zato je od svih šest grupa vozila odlučio kupiti tzv. skupinu 2. Za skupinu 2 ovim dopisom stožer je isključivo sve osim "Iveco" kamiona i "Mercedesa" i zbog tog dopisa je služba ministra Rončevića tadašnjeg ministra nastavila neposrednu pogodbu samo sa ta dva proizvođača. Dakle, ne svojom voljom nego izborom stožera. Zašto stožera? Jer je stožer savjetodavno tehničko tijelo ministra, jer ministarstvo nema osobe koje i mogle tumačiti tehničke karakteristike vozila, stožer ih ima. Isključuje četiri dobavljača ne zato jer oni nisu dobri, i oni imaju vojne izvedbe ali ih nisu ponudili u ovom natječaju. Dakle, nije istina da druge NATO zemlje imaju te proizvođače sa opremom koja je ponuđena, ne, imaju sa puno višom razinom opreme koja ima naravno i puno višu cijenu. I koja su vozila nabavljena? Vozila samo iz druge skupine, one nepotrebne u tom trenutku zbog dinamike pristupa NATO-u nisu nabavljena, jer nije bilo novaca, samo vozila druge skupine i samo po preporuci stožera. U uži izbor su ušli Iveco i Mercedes. Od ta dva, ministarstvo je vidjelo da je Iveco jeftiniji negdje 16, 17%. I odabralo je zato Iveco. Mercedes je dakle bio skuplji za 16%. I još jedan dokaz da je to sve u redu je taj da se niti jedan, ponavljam niti jedan od ponuditelja nije žalio na taj izbor a imao je zakonske mogućnosti jer su znali da su ponudili ova četvorica tehničke karakteristike ispod razine koja je tražena a Mercedes da je imao dobra vozila koja su trebala zadovoljiti uvjete ali je bio 16 do 17% skuplji. Dakle, ovdje se ne radi o kriminalu u javnoj nabavi, radi se o postupcima za koji su i nadležna tijela, policija i državna revizija dali mišljenje da je potpuno u redu. Tko je onda aferu kamioni izmislio i čemu ona služi ostavljam javnosti neka prosudi. Ali, unaprijed mogu tvrditi, nanesena je nenadoknadiva šteta Republici Hrvatskoj jer je afera kamioni u cijeloj Europi bila uzeta kao primjer korupcije na najvišoj razini. Vidimo ovdje da korupcije nije bilo, da su zadovoljeni standardi NATO-a, da je sve išlo po Zakonu o javnoj nabavi, da je zbog toga otpalo četiri dobavljača koji su bili jeftiniji a koje vidite u tzv. Stazićevim kolumnama pretežno crvene boje, uspoređuje one koje je Stožer isključio sa onima koje je ministarstvo kupilo. Pa zašto one isključene uspoređivati? Radi političkih razloga. Ja još jednom u nastavku zaključujem. Puno je bilo izmišljenih afera. Afera Žužul, moralo je otići iz Vlade, sada je na sudu dobio spor, ali posljedice političke su ostale. Nedavno dr. Bergman, bivši direktor HZZO-a, optužen da je milijun eura prigrabio, sve istražne radnje su pokazale da nije, taj čovjek je degradiran zajedno sa svojom obitelji doživotno. Rončevića ćemo nadam se spasiti, ne samo ovom saborskom raspravom, nego i sa istragom USKOK-a, vidjeti ćemo kakav će biti rezultat. Ali bih u zaključku rekao sljedeće, izmišljene afere su štetne zbog dva razloga. Prvi, jer kada je javnost zaokupljena izmišljenim aferama, omogućava pravoj korupciji da fino u pozadini mirno napreduje. I drugi, jer sami sebe blatimo pred Europom, dižemo si reiting percepcije korupcije na predmetima koji kasnije na sudu se pokazuju da nisu bili korupcija ali jaga na Hrvatskoj, na pojedince ostaje. I zaključno, apeliramo da se afere ne izmišljaju, da se pravi kazneni prijestupi progone svim sredstvima preko sudskim pa ako hoćete do osude u medijima ali da se ne zloupotrjebljava demokracija u Hrvatskoj državi. Hvala.

a o kojem doktoru se radi, to ja ne znam, možda gospodin Hebrang znade. Drugo, ovo što se cijelo vrijeme potura kao ključni dokaz, kao ključni dokument, nekoga je nazvao majkom svih dokumenata, to je taj dopis 25. studenog iz 25. studenog 2004. godine iz Glavnoga stožera je u izravnoj kontradikciji sa nalazom tehničkog dijela Povjerenstva za nabavu kojega čine stručnjaci kojega je imenovalo upravo, upravo imenovao Glavni stožer. Koji su utvrdili da su svi ponuđači u prvome postupku ponudili takve kamione koji potpuno ispunjavaju tehničke standarde. Na moje pitanje generalu Luciču da li postoji ikakav dokument kojim se u Glavnom stožeru promijenio stav o tome, dakle, da li su svi dobavljači i dalje dakle, na listi onih koji su ispunili tehničke uvjete, on je rekao ne postoji dokumenat niti imam takvo saznanje. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Mili Bože, tu ima barem 20 navoda koje bi trebalo ispraviti. Tri ću pokušati. Veli, dr. Hebrang, sva vozila nisu imala tehničko, tražene tehničko …/Govornik se ne razumije./… karakteristike. Ma netočno! Pa tehnički dio prvoga povjerenstvo ustanovljuje svi udovoljavaju zatraženim uvjetima, sva ponuđena vozila. Drugo, nastavila se pogodba samo sa ta dva ponuđača i Ivecom, ma nije, nikakvi pregovori ni s kime nisu vođeni jer je ministar naložio sklopite ugovor sa Ivecom, odnosno sa Euro kamionom i samo takav ugovor je sklopljen. Nikakvih tu pregovora nije bilo sa dva najpovoljnija ponuditelja. Treće, USKOK je pokazao da ne podliježe pritiscima. E to je najbolje. Četiri godine je USKOK-u trebalo da zatraži od policije pred istražne radnje. Kada ih je zatražio? Tek onda kada je Rončević smijenjen sa položaja ministra unutarnjih poslova. Toliko o pritiscima i o neovisnosti o tim pritiscima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Otkako je Predsjednik Republike Hrvatske i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, Stjepan Mesić, prije gotovo pet godina ukazao na određene nepravilnosti u nabavci vojnih kamiona 2004. godine i ukazao na netransparentnost postupka pod kojim je nabava provedena a s čime je bio povezan tadašnji ministar obrane, gospodin Berislav Rončević, koji je takvu odluku donio u Hrvatskoj je nastala svojevrsna institucionalna šutnja. O tom slučaju šutio je MUP, šutjela je policija, šutjelo je državno odvjetništvo, šutjela je državna revizija, šutjelo je pravosuđe, šutio je premijer Sanader. Znači šutjeli su svi oni koji su trebali o tome progovoriti i ne samo govoriti nego djelovati kako bi se istražilo što se dogodilo, tko je pogriješio, tko je učinio štetu, tko je oštetio građane za miliunske iznose ili ih nije oštetio. Ali nije šutio Predsjednik Republike i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, on je jasno i ne jedanput rekao da nabavka vojnih kamiona nisu čista posla. Ta obaveza je svih institucija pravne države da postupe, istraže, ispitaju moguće kriminalne radnje ako na njih ukaže svaki građanin Republike Hrvatske. Šutjelo se četiri godine i to ne slučajno. Šutjelo se jer se mislilo kako će šutnja i zaborav prekriti ovaj slučaj, kako će građani zaboraviti na ovu, samo još jednu u niz afera vladajuće HDZ-ove strukture i kako će se tada moći iznova i nekažnjeno grabiti iz državnog proračuna. Sve su to afere koje nas guraju jako daleko od glavnog političkog cilja Vlade Ive Sanadera, ulaska u europsku obitelj. Ali činjenica je da rasvjetljavanja svih velikih financijskih afera i dolaska do istine staju pred zid kada dođu do vrha vlasti. "Brodosplit", predsjednik nadzornog odbora, sadašnji ministar obrane Vukelić. Tako pompozno najavljen "Maestro", na čelu upravnog odbora potpredsjednik Vlade Polančec, i tako redom. Da stvar bude tragičnija, nakon što je prozvana na odgovornost osoba koja je bila najodgovornija za tzv. aferu "Kamioni", to je ministar obrane Berislav Rončević, premijer Sanader postavio ga je za ministra unutarnjih poslova. Znači, ministar policije Rončević trebao bi istraživati sam sebe kao ministra obrane. Ne zaboravimo, u međuvremenu je ministar Rončević smijenjen s mjesta ministra unutarnjih poslova, smijenjen zbog nesposobnosti da osigura brzo i učinkovito funkcioniranje sustava u obračunu sa svim vrstama kriminala i korupcijom naravno. Da nije tragično bilo bi smiješno, jer tako nešto moguće je samo u Hrvatskoj kojom upravlja HDZ. Ono što bi u normalnoj, demokratskoj, pravnoj, europskoj državi bilo riješeno za četiri dana, u Hrvatskoj stoji u mjestu više od četiri godine. Mi u SDP-u nismo mirno gledali ovu šutnju, ovo ignoriranje ukazivanja na korupciju i s tim smo razlogom inicirali osnivanje Istražnog povjerenstva koje bi za cilj imalo utvrditi što se zapravo dogodilo. Dakle, nakon što institucije pravne države nisu profunkcionirale niti u četiri godine kada su pokazale ili svoju nesposobnost ili su namjerno zataškavale slučaj, jedino što nam je preostalo je Hrvatski sabor kao vrhovno predstavničko tijelo hrvatskih građana. Naravno da nam je vladajuća većina svojim glasovima to omogućila, ali od samog početka rada Istražnog povjerenstva je jasno pokazala da ne postoji politička niti bilo kakva druga volja da se utvrde sve relevantne činjenice koje bi konačno sa dnevnog reda skinule još jednu aferu vladajućih. A da bi se afera riješila i skinula sa dnevnog reda potrebno je utvrditi istinu. Preglasavanje sigurno nije put kojim se dolazi do istine. Vladajuća većina je već na usvajanju Poslovnika o radu povjerenstva jasno pokazala kako misli raditi. Istina nije važna, broj ruku je najvažniji. Ali niti veći broj ruku ne može sakriti činjenicu da je na pozivnom natječaju najpovoljnija ponuda za 76 vozila iznosila 39 milijuna kuna, a da je ministar svojom odlukom o direktnoj pogodbi s "Eurokamionom" kupio gotovo duplo manje kamiona, točnije 39, za samo 4 milijuna kuna manje, odnosno za 35 milijuna. Ali je zato snaga broja ruku sakrila od javnosti svjedočenje generala Joze Miličevića pred Istražnim povjerenstvom iako je istovjetni dokument potpisao ministar obrane i za generala Miličevića i za generala Lucića koji je svjedočio u prisustvu javnosti, istovjetni dokument. Postoji opravdani strah od svjedočenja generala Miličevića koji je u funkciji glavnog inspektora obrane proveo nadzor nad spornom nabavom kamiona i utvrdio da je preplaćeno gotovo 15 milijuna kuna. Kada se niste znali nositi sa argumentima generala Miličevića, pokušali ste ga oblatiti kao časnog čovjeka i hrvatskog časnika. Činjenica je da je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga general Josip Lucić u svom svjedočenju kazao da ga ministar obrane Rončević nikada nije konzultirao prilikom odluke odluke o direktnoj pogodbi. Ali ste zato na prijedlog da se, što Zakon o istražnim povjerenstvima predviđa, suoče general Miličević i bivši ministar obrane Rončević te general Lucić i Rončević snagom ne argumenata, nego broja ruku to odbili i naprosto završili rad povjerenstva iako je bilo jasno i vidljivo da se njihovi iskazi ni po čemu ne podudaraju, naprotiv dijametralno su suprotni. U sprječavanju svake ozbiljne namjere da se afera "Kamioni" istraži do kraja vrlo su aktivno sudjelovale i druge institucije, očito i one pod kontrolom vladajuće politike. Sjetimo se samo onog smiješnoga, zapravo sramotnog loptanja, priopćenjima između Državnog odvjetništva i Državne revizije u kojem su sporni bili datumi kad je tko kome poslao određeni dopis, a ne tko je odgovoran za krađu milijunskih iznosa iz Ministarstva obrane. Sjetimo se kako je Saboru poslano nepotpuno izvješće Državne revizije u kojem su ključni podaci važni za istragu bili prešućeni. To ne može biti slučajno. Policija je tek nakon što je ministar Rončević smijenjen s mjesta ministra unutarnjih poslova pokrenula istragu. Učinilo se da se stvari pomiču s mrtve točke kada je glavni ravnatelj policije postao gospodin Vladimir Faber. Međutim, i to izgleda nije HDZ mogao tolerirati iako je ovdje u ovoj sabornici prošle godine postignut politički konsenzus oko promjena u MUP-u, policiji i Ministarstvu pravosuđa, kada je vladajućima došlo do grla i kad je sigurnosna situacija u zemlji te osjećaj sigurnosti kod građana zahtijevao okupljanje u bitci protiv svake vrste kriminala. Jedan od ključnih figura bio je i glavni ravnatelj policije koji je sada smijenjen, bez objašnjenja nakon osam mjeseci na tom položaju. Prečesto se spominje da je jedan od razloga odlaska glavnog ravnatelja policije njegovo inzistiranje na završetku istrage u aferi "Kamioni". Nitko to nije demantirao. I šta sad? HDZ-ova većina izglasat će svoje tzv. zaključke koji bi trebali uvjeriti javnost da korupcije, kriminala u aferi "Kamiona" uopće nije bilo iako za to nema nikakvih valjanih argumenata i bez obrazloženja gdje su i u čijim džepovima završili milijuna kuna, tko je kupio kuću, a tko blindirani automobil. Mi u SDP-u smatramo da je hrvatska javnost prepoznala pravu istinu i da se neće dati prevariti ovim HDZ-ovim nametnutim zaključcima. SDP će HDZ-ove zaključke odlučno odbiti kao falsificiranje istine i kao pokušaj prikrivanja koruptivnog djelovanja čiji se pipci šire do samog vrha vlasti. I na kraju, smatram da je Hrvatska s ovakvim načinom vladanja od Europske unije sve dalje Kada je HDZ preuzimao vlast 2004. godine do članstva u Europskoj uniji dijelile su nas četiri godine. Danas, 2009. godine ne da Hrvatska nije uspjela dostići svoj cilj nego je od njega puno udaljenija, bojim se i više od četiri godine. je to zahvaljujući nepostojanju političke volje za obračunom sa korupcijom, zahvaljujući premijeru Sanaderu, njegovim ministrima i njegovoj stranci. I nije najveća šteta nastala samo zbog zamračivanja 15, 10 ili 5 milijuna kuna koji su nestali kroz aferu "Kamioni", puno je veća šteta to što ovakvim načinom HDZ pokazuje i šalje poruku građanima kako je korupcija dopuštena, kako korupcija neće biti kažnjena i kako građani ne mogu vjerovati u pravnu državu. SDP je protiv korupcije i zbog toga je protiv ovakvih zaključaka. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka. Prvi gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Pa mislim da je upravo ovakav nadahnuti politički govor i bio razlog osnivanju ovog Povjerenstva u kojem jasno vrvi od neistine, a prvo prvo recimo što bi trebalo ispraviti veli istina nije važna. Istina je izuzetno važna, ali vi ste se zapravo bojali te istine, jer istina se bazira na dokumentima a ne na ovakvim pričama, izmišljenim aferama. Dakle drugo. Nema krađe. Nema krađe. Nitko nije uzeo ni kune i to vi jako dobro znate. Da li su kupljeni jeftiniji ili skuplji kamioni o tom se da pričati na temelju čeg su kupljeni, a mi smo dokumentirali da su kupljeni na temelju zahtjeva Stožera i to je sve. Na žalost, morat ćete priznati da afere nema, ali to je ono najteže u cijeloj priči. Evo dozvolite gospodine potpredsjedniče ispravak netočnog navoda. Citiram: “Četiri godine nisu funkcionirale institucije pravne države.“ Netočno. Netočni navodi vam se mogu tolerirati, ali vrijeđanje institucija Hrvatske države ne i tog bi morali biti svjesni. Kada nalazi državnih institucija ne odgovaraju onda tvrdite da one ne funkcioniraju. Prema tome, jedini način na koji hrvatske institucije mogu funkcionirati da budu u skladu sa vašim političkim stavovima. To je nedopustivo i to je stvar elementarne političke etike. Hvala lijepo. Treći ispravak, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa u ovom pročitanom referatu ispravit ću samo tri netočna navoda. Prvo, da je Jozo Miličević kao general trebao izvršiti nadzor nad ministrom. Takvog vojnog sustava u Europi više nema. Ima u nekim azijskim zemljama, ima u nekim južnoameričkim zemljama. Hvala Bogu, u Hrvatskoj više general ne nadzire ministra, nego postoji civilna uprava nad vojskom i ne može general nadzirati ministra. Svaki takav nadzor je protivan demokratskim pravilima upravljanja vojskom. Drugo, general Lucić je rekao da nitko nije kontaktirao Stožer. Ne, Stožer je sam dao suglasnost na nabavku ove dvije grupe vozila. Samo Iveco i samo Mercedes iz skupine dva što se vidi i iz ovog dopisa od 25. studenog. I moram ispraviti i netočnost o Europskoj uniji. Kaže kolega da su oni ostavili svega 4 godine do Unije mi smo sad produžili. Da smo išli vašim metodama i potpisom kao što je Račanov, poklanjali dio teritorija Republike Hrvatske već bi davno bili članice zadnji ispravak, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću ispraviti ovaj dio koji se tiče Europske unije. Naime, netočno je da smo 2004. godine kad smo preuzeli vlast imali još 4 godine do ulaska u Europsku uniju. Tada nije ni postojao datum pregovora, a kamoli da bi se znalo datum ulaska u Europsku uniju. I netočno je da smo sve dalje i dalje sa ovakvom politikom koju vodi premijer HDZ-a od Europske unije. Jer nam upravo iz Europske unije kažu da još ove godine možemo završiti pregovore. Dakle, još u ovoj godini možemo završiti pregovore. to ovisi i o nekim susjedima o kojima vi najbolje znate kako se s njima trgovalo i kako se s njima vršila razmjena teritorija kako ste vi to nazivali. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika IDS-a, gospodin Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, vidim da smo još uvijek u ranoj fazi rasprave o ovom Izvješću. Znači, kasnije će vjerojatno manevar biti na tragu onoga kako se raspravljalo u srijedu, vi o vojnim kamionima, mi o vatrogasnim vozilima i time zapravo samo svjedočimo svu moguću podijeljenost hrvatskog društva kada vidimo kako nam je brutoproizvod za prvi kvartal pao ispod 6,7%, koliki je proračunski deficit kada se dovode u pitanje isplata plaća i mirovina. Mislim da ćemo se skoro i više. Međutim, što želim reći. Nigdje podjele nisu valjda došle do izražaja nego u ovome Izvješću. Čak se nije bilo u stanju možda po prvi puta prema zastupnicima ići sa jednim izvješćem, jasno je da bi većina donijela svoje zaključke, nego se prema zastupnicima išlo sa dva izvješća, bolje rečeno sa dva zaključka. I već to govori na neki način da je možda predsjednik Mesić bio u pravu kada se čudio čemu Istražno povjerenstvo kada će na kraju sve to završiti kao što hoće većina. I drugo, mi smo tim Istražnim povjerenstvom de facto blokirali rad policije, jer Sabor je rekao ili će reći tijekom današnjeg dana ili u petak sve je čisto, sve je biserno čisto, biserno bijelo kao da je oprano ne znam Persilom itd. No, činjenica je da oko nabave tih kamiona očigledno je zaobiđen Predsjednik Republike čak i sa nekim informacijama, a ja da me ne bi se puno ispravljalo pokušat ću citirati iskaze pojedinih pojedinih osoba, pa ću tako normalno poći od iskaza gospodina generala Miličevića. On na strani 11 kaže: “Zadaća je bila planirana godišnjim planom. Postojala su osigurana sredstva u iznosu skoro 36 milijuna kuna temeljem zahtjeva Službe za razvoj, opremanje i modernizaciju i pokrenuto je pozivno nadmetanje za 5 skupina vozila u ukupnom broju od 76 vozila itd. itd.“ Međutim, ono što je ovdje interesantno. Nakon toga svjedok iskazuje da je osobno zvao ministra, javio mu se tada pukovnik Rogić, šef kabineta kojeg je zatražio taj predmet. Odgovoreno mu je da će konzultirati ministra, te su ga nazvali drugi dan i rekli da taj predmet ne može ići u javnost. I na kraju dolazi sada do ministra i isti ga pita zašto je toliko zainteresiran za taj predmet. Gotov citat. On smatra, gospodin Miličević, citiram dalje: “bitnim za taj ugovor to što su za ukupni iznos novca od oko 34 milijuna kuna kupljeno 39 kamiona, a da se išlo kupovati po poništenom nadmetanju poštujući kriterij najniže cijene. Tih 39 kamiona je trebalo biti kupljeno za oko 19 i pol milijuna kuna.“ Gotov citat. I još jedan citat. “Ministar obrane je tražio od Predsjednika Republike da ga se umirovi“. Koga? Generala Miličevića uz obrazloženje koje se ne usudi izreći jer nije toliko hrabar. Kada to nije uspjelo tražili su mjesto na kojega mogu postaviti, a da ne može napredovati, te je imenovan zapovjednikom ratne škole itd. Znači, ako je sve to točno u iskazu generala Miličevića, a general Miličević je očigledno vidimo po jednom čudnom kriteriju u Hrvatskoj unaprijeđen zapravo da bi bio smijenjen, onda i njega treba rehabilitirati kao i drugu gospodu koju su u zadnje vrijeme najprije unaprijedi, a zapravo svi to u javnosti iščitavaju kao smjenu. Takvo jedno unaprjeđenje vidjeli smo i u slučaju Fabera i to izgleda da postaje praksa sa svima onima koji bi u ovoj zemlji htjeli talasati, ali to očigledno nije obećavajuća praksa. To je praksa da bi se zaštitilo pojedino aktere vlasti. Ja neću reći da je netko lopov, da je nešto uzeo, ali da je učinjena šteta po jednima 15 milijuna kuna, po drugima 10 milijuna kuna, odnosno 5 milijuna kuna, to očigledno je točno. Činjenica je da je preferiran, čini mi se ne najjeftiniji, nego najskuplji ponuđač i to zasigurno ne može biti slučajno. Zanimljivo je isto tako izvješće ili dat iskaz gospođe Šime Krasić, glavne državne revizorice, pa ću i nju citirati, koja ovako na strani 25. kaže: "što se tiče nabave kamiona, revizori su konstatirali da se radilo o 2 postupka, raspisivanje natječaja i njegovog poništavanja i kasnije izravnoj nabavi. Tako je ministarstvo nabavu moglo obaviti na oba načina, revizori su samo mogli konstatirati na koji je način obavljeno." Gotov citat. Kada je riječ o vojsci, jasno, sve stvari se ne mogu nabavljati putem putem javne nabave, ali takvi kamioni valjda bi trebali i mogu. Na strani 29., citiram ponovo gospođu Krasić, kaže, odgovarala je da su državni revizori imali uvid u ponude, nakon pregleda istih i druge dokumentacije naveli su činjenice da su 3 dobavljača dali ponude u pozivnom postupku postupku s PDV-om, ostali bez PDV-a, što se odnosi i na tvrtku Eurokamion. Na pitanje jesu li bile relevantne ponude dobavljača koji su poslali ponude bez PDV-a, iako je Ministarstvo obrane u pozivnom natječaju eksplicite navelo u ponudbenoj dokumentaciji i obrascima da se traži konačna cijena prije registracije, gospođa Krasić je odgovorila da je poništen postupak prikupljanja ponuda i revizori nisu mogli dalje ulaziti u to jer nije bilo daljnjih financijskih učinaka. Jednako tako, gospođa Krasić kaže da stožer usmjerio samo na ta 2 moguća ponuditelja, a ne na svih 6. Gospođa Krasić je odgovorila da je revizorima objašnjeno da se ne radi o istim tehničkim karakteristikama vozila, što revizori ne mogu utvrditi i provjeriti da su istu ponudu dali samo tvrtka Eurokamion i Benussi, s tim da je Benussi dao s PDV-om, a Eurokamion ne. nešto niža osnovna cijena tvrtke Benussi od tvrtke Eurokamion, ali u tom slučaju posao dobiva ova druga tvrtka. Da budem iskren, meni je krivo da recimo jedan Benussi nije dobio posao. Zašto? Jer je riječ o tvrtci iz Pule, ali na stranu sada jedan lokal patriotizam, ako je bio Benussi povoljniji, zašto onda on nije dobio posao? Međutim, evo sad ću citirati i par izjava gospodina Fabera. Hajde da počnemo od ove na strani 40. gdje on doslovce kaže, teza da nisu htjeli podnijeti kaznenu prijavu protiv ministra Rončevića te da su išli sa općim izvješćem prema Državnom odvjetništvu, tj. USKOK-u, posve je netočna, da su našli dovoljno elemenata da se sa punom sigurnošću utvrdi da postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo, oni bi svakako prijavili svaku osobu, pa tako i gospodina Rončevića. Međutim dalje na strani 41. se kaže, gospodin Faber je odgovorio da oni nikad ne komentiraju novinske napise. Činjenica je da je provedenim izvidima utvrđeno da je razlika u ponudi između dviju tvrtki bila 10,2 milijuna kuna. Jedni mediji spominju 14 do 15 milijuna kuna, međutim on izričito navodi da je ta razlika 10,2 milijuna kuna. Da li bi gospodin Faber i danas tako nastupao, ne znam. Pretpostavljam da vjerojatno ne bi. Ali mislim da je MUP njegovim unapređenjem ostao ostao bez jednog dobrog policajca, dobio političara Fabera koji zasigurno neće imati što raditi. Imali smo, kao što je ovdje netko rekao prije, jednu aferu kamione, danas imamo uz te kamione ili tu aferu i aferu Faber. Idemo iz afere u aferu. Postajemo u pravom smislu te riječi zemlja slučaj gdje se ni jedan slučaj u ovoj zemlji ne može riješiti, a ako se ide preduboko, onaj koji to uradi, ah dobit će po prstima i biti će razriješen. Što želim reći? Hrvatska može biti, kao što je netko rekao, zaustavljena slovenskim, točnije ovom Pahorovom neprincipijelnošću, iako smo, slažem se i s onima koji kažu, tome kumovali onim nespretnim Račan-Drnovšekovim parafom, ali ja ću ovdje dodati i jednako tako neprincipijelnim svojedobnim Sanader-Janšinim dogovorenim incidentima oko ili na Plovaniji. No pustimo to, ali za nas u ovom trenutku je zasigurno najveći problem ovo zataškavanje oko svakoga slučaja koji miriši na korupciju na nekim višim ili visokim razinama. Istup gospodina Fabera ja na neki način čitam, hajde, ministar nije kriv, ali netko u sustavu, jer je proračun, on kaže sam, oštećen za 10,2 milijuna kuna, očigledno je. mi ne želimo doći do jednog takvog podatka. Da se ovdje još nešto dešava, da sve stvari nisu gotove, pročitat ću ili citirati samo jedan napis u Novom listu, Glasu Istre od subote 27.6.2009. "Nekolicina osoba ovaj je tjedan dodatno saslušano u policiji zbog afere nabavke MORH-ovih kamiona, a među njima je bio nekadašnji ministar obrane. Potreba za dodatnim razgovorima nastala je nakon rasprave u Saboru tijekom koje su iznošene informacije do sada nepoznate policiji i USKOK-u. Nikakve nove prijelomne informacije nisu kazane … " itd., to kažu ovi koji su ih pitali. To je izašlo u subotu, 27.6.2009. godine. Dozvolite mi još jedan citat na strani 44. 44. Citiram, "u tom slučaju dakle oni bi se vjerojatno, no ne želi prejudicirati opredijelili za kazneno djelo sklapanje štednog ugovora, to govori gospodin Faber. Šteta nije dokazana, odnosno postoji samo razlika u ponudbenim listovima, ali ne i materijalni dokaz o tome da je izazvana štetna posljedica u odnosu na iznos. U tijeku su izvodi gdje se od strane nadležnog vještaka treba utvrditi je li i ova druga ponuda udovoljavala karakteristikama koje traži struka, tj. vojska. To je ono što utvrđuju nadležni vještaci i to je upravo sada u tijeku. Jasno, gospodin Faber je prije toga maknut da se to ne bi utvrđivalo. Upravo zbog toga policija se odlučila za formu općeg izvješća, jer ne može prejudicirati u toj fazi ničiju krivnju. Sve u svemu moj je dojam da nije postojala volja da se ide do kraja u slučaju "Kamioni" ni od strane političke, ni vlasti, ni državne revizore, ni možda vlasti policije. Imam dojam da se nekoga štiti, da je šteta za proračun učinjena, da se i predsjednika države obmanjivalo tj. marginaliziralo i da time jasno Republika Hrvatska gubi na vjerodostojnosti, a da građani samim time gube povjerenje ne znam ne državu u cjelini. Ono što pozdravljam je "rad povjerenstva" koji su nam dostavili sve te iskaze. Mislim da to treba pozdraviti, međutim jasno je da se opozicija opredijelila za jedan zaključak, a vlas je ponudila svoje zaključke. To je u Hrvatskoj uobičajeno, a građani razumljivo da će prosudbu donijeti sami kada sudovi zasigurno neće. IDS će jasno podržati ovo izvješće gospodina ili bolje rečeno taj zaključak gospodina Stazića, Dragovana, Beusa i Šprema, ali ja sam namjerno sve navode koristio kako bi izbjegao neke replike. A sada da li će ih biti i koliko, to ćemo vidjeti. Hvala. Obavještavamo da u 11,03 minute prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Pa evo kolega Kajin netočno tvrdi da postajemo zemlja slučaj. Naime, to je ono najbolnije u cijeloj priči, jer ta priča ide prema van, prema Europskoj komisiji, prema Europi. I nikakvo čudo ako gazimo sami po sebi, da će nas i oni gaziti. Drugo, evo sa zakašnjenjem čestitam IDS-u što je na vrijeme izašao iz tadašnje Račanove Vlade, kada je shvatio da ta Vlada ide iz afere u aferu. Lenac, Vrhovnik, Čačić, Koning, INA, sve ostalo, Riječka banka i slično. Prema tome, čestitam. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispravit ću dva netočna navoda koje je izrekao u svojoj raspravi gospodin Kajin. General Miličević nije smijenjen sa mjesta glavnog inspektora. On nikada nije bio glavni inspektor. Bio je obnašatelj dužnosti. On je svoj nezakoniti nalaz inspekcijski predao negdje u 5. mjesecu, a u prosincu 31. prosinca je raspoređen na mjesto zapovjednika ratne škole, najprestižnije vojne škole u okviru Ministarstva obrane. Potpuno netočno. I samo za informaciju gospodinu Kajinu, Benussi kojeg vi spominjete je sam napisao u svom dopisu s obzirom da u njihovoj ponudi da u predmetna vozila nismo uključili sve potrebne NATO standarde, što naravno dodatno poskupljuje odustaju od daljnjeg nuđenja. firma vam je u Fažani, odite provjerite, ima tamo dopis i nemojte se tu čuditi, snebivati. Ljudi su sami odustali jer su shvatili da nisu nudili tražene kamione. **Bebić, Luka (HDZ)** Povreda Poslovnika gospodin Kajin. Shodno članku 209., 214. gospodin zastupnik ispravlja mene, a ja samo citiram istup generala Miličevića, koji kaže. "Ministar obrane je tražio od predsjednika Republike da ga se umirovi. Uz obrazloženje koje se ne usudi izreći, jer nije toliko hrabar. Ne znam čega Kada to nije uspjelo tražili su mjesto na kojega mogu postaviti, a da ne može napredovati, te je imenovan zapovjednikom ratne škole" itd.,

Nije u skladu sa Poslovnikom, molim vas nemojte se služiti s takvim stvarima. Mjesto odgovora na ispravak netočnog navoda, vi govorite što vas je volja. Nemate na to pravo. I kao posljednji u ime klubova, gospodin zastupnik Stanko Grčić u ime zastupnika HSS-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni kolegice i kolege. Mišljenja sam da je našim građanima koji nas gledaju dosta u ovakvih afera "Kamiona" i kamiondžija i mišljenja su oni da imamo važnijeg i pametnijeg posla. No, evo pred sobom imamo izvješće Istražnog povjerenstva koje moramo obraditi, a na kraju u čijem radu sam i sam sudjelovao. Nastojati ću iznijeti detalje vezane uz rad povjerenstva kao i temeljne elemente kojima smo se mi u klubu Hrvatske seljačke stranke rukovodili prilikom donošenja stavova vezano za ovo izvješće Istražnog povjerenstva. Radi vas kolegice i kolega, ali i zbog upoznavanja naše javnosti o činjenicama vezanim za naše zadaće, dobivene od Hrvatskog sabora, navedene u odluci o osnivanju Istražnog povjerenstva, valja ponoviti što je Istražno povjerenstvo bilo dužno učiniti. Zašto ovo sada činim i ponavljam? Zato što pojedine rasprave idu u krivom pravcu, ne daju odgovore na postavljena pitanja, već dramatiziraju određena određena stanja i komedijaški pokazuju i prikazuju rad povjerenstva. Naše zadaće bile su utvrditi kakove su bile ponude pristigle na pozivni natječaj? Koja je ponuda i koje ponuđače bila najpovoljnija? Zbog čega je poništen pozivni natječaj, tko je i zašto raspustio prvo povjerenstvo? Zašto se pristupilo nabavi neposrednom pogodbom? Zbog čega je nabavljeno samo 39 kamiona kada je postojala potreba za većim brojem? Koliko je bila ponuđena cijena po kamionu? Jeli bilo eventualnog pogodovanja određenoj tvrtci? Što je utvrdio inspekcijski nalaz ili zbog eventualnih nepravilnosti oštećen državni proračun Republike Hrvatske i u kojem iznosu? Da li smo mi to sve utvrdili? Utvrdili smo ove činjenice, dobili smo i dostavili ovo izvješće pred vas. Raspravimo ga, usvojimo i ne opterećujmo javnost više sa ovakvim aferama. Da bi javnost mogla formirati svoj sud o radu povjerenstva morali smo se podsjetiti što smo morali i mi kao istražno povjerenstvo utvrditi jer vidjeli smo da u nekim prethodnim raspravama skreće se iz ovih temeljnih zadaća koje smo od vas primili i dobili. Prilikom utvrđivanja činjenica a mogu slobodno reći i utvrđivanja istine rukovodili smo se zakonom kao i određenim odlukama donijetim na temelju tih zakonskih propisa kao i poslovnikom o radu koji je omogućavao po meni uspješan i dobar rad povjerenstva. Dokumente državnih ustanova i institucija kao iskaze svjedoka uzimali smo kao vjerodostojne dokumente koji su omogućili da se formiraju mišljenja i donesu ovi zaključci. Mi smo bili mišljenja da tražena sučeljavanja svjedoka ne bi doprinijela uspješnom radu odnosno ne bi povjerenstvo izvršilo svoje zadaće u roku od tri mjeseca kako odluka o ustroju to i nalaže. Ja osobno kao i klub HSS-a nastojali smo izbjeći medijska prepucavanja i scene za zabavu koje su bile sve samo ne obaveze i dužnosti povjerenstva. Uvjeren sam da je naša javnost samo djelomično mogla razaznati činjenice vjerujem da se kroz naše rasprave neće i dalje skretati u područja i teme koje nisu postavljene kao ciljevi rada istražnog povjerenstva. Iznijet ću i neke konkretne stavove Hrvatske seljačke stranke vezane za navode u izvješću. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci smatramo da je prvi natječaj vođen i poništen sukladno sa zakonima. U gore navedenoj odluci Uprave za materijalne resurse od 15. prosinca 2004. godine navodi se: "Služba za razvoj, opremanje i modernizaciju obavezna je izvršiti revidiranje zahtjeva za nabavu u smislu smanjenja količina ili odustajanja od nabave određene vrste vozila a u cilju usklađivanja vrijednosti nabave sa stvarno osiguranim sredstvima.". Smatramo da je drugi natječaj proveden na principu neposrednog ugovaranja temeljem Zakona o javnoj nabavi. Niti na provedbu ovog natječaja nije bilo primjedbi Državne revizije niti policije jer je vođen sukladno zakonu. Posebno važnim smatramo da su na odabir vozila utjecale dvije činjenice, prvo tijek pregovora za usklađenje partnerskih ciljeva jer se približavao ulazak Republike Hrvatske u NATO savez, te dopis Glavnog stožera koji je odredio dobavljače koji ne zadovoljavaju te nove uvjete sadržane u partnerskim ciljevima. Zbog udovoljavanja zahtjevima partnerskih ciljeva od svih vozila koje obuhvaćaju prvi natječaj odabrana je samo druga skupina terenska vozila vojne izrade a promijenjen je i broj pojedinih vozila u skladu sa zahtjevima partnerskih ciljeva. Međutim, za bazu pregovora o konačnim cijenama uzete su pojedinačne ponuđene cijene istih vozila u prvom natječaju. Izbor ponuditelja s kojima će se pregovarati odredio je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske, Uprava za logističku kao i stručno tijelo za ocjenu tehničkih karakteristika ponuđenih vozila. Dopisom je Glavni stožer Oružanih snaga tražio isključenje dobavljača koji nisu udovoljavali novim tehničkim zahtjevima. Kada analiziramo ove činjenice i posložimo kockice u ovom našem mozaiku moramo si postaviti pitanje. Da je kojim slučajem odluka bila drugačija da li bismo danas bili članica NATO saveza odnosno ispunjavali određene pregovaračke pozicije. Mi smatramo da ne bi jer ne bi ispunjavali tražene standarde. Stoga smo u uvjerenju da je dobro što je odluka donijeta na temelju dopisa Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske jer su oni znali koji su to NATO standardi i koje tehničke karakteristike vozila moraju ispunjavati. Mi vjerujemo da su institucije odradile svoj dio poslova i nemamo drugih pokazatelja koji bi govorili drugačije o ovim našim zaključcima koji se nalaze pred nama. Stoga smatramo da je izvješće objektivno, da je ispunilo i ostvarilo postavljene zadaće. Ne vjerujem da bi bilo tko na temelju dokumentacije i izjava svjedoka koji su nama u povjerenstvu bili prezentirani mogao formirati drugačije zaključke nego što su ovi. Mišljenja smo da su se odluke tada ministra obrane gospodina Rončevića temeljile na zakonskim propisima, što je još važnije na sugestijama struke i uvjetima koji omogućuju dokumenti o preustroju Oružanih snaga Republike Hrvatske a odluka o nabavi vozila samo je jedna od niza odluka koja je NATO savez učinila nama korak bliže. Mi možemo samo ponoviti ono što je i vidljivo iz ovih dokumenata i nalaza nadležnih institucija društva da državni proračun nije oštećen. Pokušaj traženja istine na temelju pretpostavki i krivih dokumenata ili dokumenata koji su nastajali u toku rada povjerenstva kao nečija želja radi skretanja sa važnog na nevažno, sa bitnog na nebitno i radi obmanjivanja javnosti pokazala se kao loše rješenje jer evo bavimo se nebitnim stvarima barem nebitnim za naše građane. Vjerodostojni dokumenti i iskazi svjedoka omogućuju dolazak do stvarnog istinitog stanja vezano za nabavu vozila, omogućuju donošenje ovih zaključaka i ovo izvješće nakon pet godina rasvjetljavanja a i vjerujemo završava sa ovim bavljenjem samim sobom u vremenu i trenucima kada i sami imamo važnijeg i pametnijeg posla s obzirom na stanje u društvu. Klub Hrvatske seljačke stranke podržava ovo izvješće i vjerujemo da je kroz njega javnost upoznata da nema prikrivenih činjenica, da nema štetnih ugovora i da državne institucije uspješno djeluju i obavljaju svoje zadaće i poslove. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak. Gospodin Damir Kajin. Ja tvrdim da ne. Ja sam samo citirao pojedine iskaze a gospodin Miličević misli, ovdje lijepo piše, da je smijenjen. Ali kaže dalje, nakon njegove smjene smijenjen je i pukovnik Jasa koji je vodio nadzor, dobio je premještaj za Knin, i on je uznapredovao, umirovljena je Blaženka Ciprag i smijenjen je gospodin Domljančić Stjepan inspektor za ljudske resore koji se zamjerio nekome kod pisanja izvješća itd. Ako se mi na taj način igramo sa ljudima u ovoj zemlji to je možda i veći problem od 5, 10 ili 15 milijuna kuna, bez obzira što nam je očigledno pad bruto proizvoda i državni deficit u ovom trenutku 15 milijardi kuna. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Dame i gospodo zastupnici, prekinuti nakratko i glasovati o raspravljenim zakonima. I to Konačnom prijedlogu Zakona o državnom odvjetništvu, Konačnom prijedlogu zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Konačni prijedlog Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i Konačni prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Za sva četiri ova zakona potrebno je u Saboru da, kod glasovanja natpolovična većina svih zastupnika, tj. 77 glasova, da bi oni mogli biti usvojeni. I kako je planirano i zamišljeno da bi 1. 7. mogli stupiti na snagu, to znači sutra. Pa vas molim da ovo uzmete u obzir. Zamolio sam i ranije klubove da organiziraju da zastupnici budu tu, pa ćemo sada i priječi na.

I vi isto tražite? Da, jedan i drugi klub su zatražili stanku. Određujem stanku od 10 minuta i nastavljamo točno u 11 sati i 36 minuta. Izvolite.